za raspravu i prelazimo na 14. točku. To je - Konačni prijedlog Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 894. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo ukratko odredbe ovog zakona uređuju rokove ispunjavanja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze u svrhu jačanja financijske discipline. Ovaj zakon predstavlja prvi korak, mi ga vidimo kao prvi korak prema uređenju sukladno pravnoj stečevini EU koje je planirano zbog gospodarskih okolnosti, a i određenih drugih razloga učiniti i provesti postupno. Novčane obveze čije se plaćanje uređuje ovim zakonom jesu one koje su nastale iz ugovora što ih sklapaju poduzetnici među sobom u obavljanju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednog od njih ili u svezi sa obavljanjem tih djelatnosti, ali iz ugovora sklopljenih između poduzetnika i osoba javnog prava. Zakonom se predlaže ograničavanje rokova plaćanja novčane obveze u ugovorima između poduzetnika u pravilu do 60 dana. Mogu se ugovarati rokovi duži od 60 dana, ali to produženje ne smije prouzročiti očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika jer će se u protivnom takva odredba smatrati ništetnom. U ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze rok plaćanja novčane obveze je do 30 dana, a moguće je produženje tog roka do 60 dana, ali ovo produženje roka podložno je ništetnosti ako je prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika. U ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava koja su dužnici u ovim ugovorima poduzetnici ili zavod koji provodi obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvene ustanove čiji su osnivači RH ili jedinice područne, odnosno regionalne samouprave rokovi plaćanja su isti kao za ugovore kod poduzetnika, odnosno među poduzetnicima. Ako u ugovorima, odnosno u ovim ugovorima nisu ugovoreni rokovi plaćanja tada je zakonski rok 30 dana. Predloženim zakonom uređene su i pravne posljedice za ugovore koji nisu sastavljeni sukladno ovom zakonu te se propisuje ništetnost odredbi ugovora kojim se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo vjerovnika na zatezne kamate za slučaj dužnikova zakašnjenja zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze kao i onih kojima se određuje datum primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu. Također, ništetne su i odredbe kojima se uređuje rok ispunjenja duži od roka uređenih ovim zakonom, ako na temelju okolnosti slučaja, a posebice trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze proizlaze da je takvim ugovornim odredbama suprotno načelu savjesnosti i poštenja prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama na štetu vjerovnika. Vrlo važno za spomenuti je da provedbu ovog zakona nadzirat će financijska policija, a za prekršaj su propisane novčane kazne i to za dužnike od 10 tisuća do milijun kuna te za odgovornu osobu dužnika od 1000 do 50 tisuća kuna. Predlaže se stupanje zakona na snagu sa 1. siječnja 2012. godine. Hvala lijepo. Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Goran Marić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicima. Najčešća riječ u gospodarskom životu u Hrvatskoj je nelikvidnost. Ali, Ali, ona ne odgovara insolventnosti, ona ne odgovara nesolventnosti. Likvidnost je veća nego što je insolventnost, a to znači da u većini slučajeva nelikvidnost prouzrokuju oni koji namjerno ne plaćaju. Nisu nesolventni nego namjerno ne plaćaju. Ovaj prijedlog Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza klub HDZ-a podržava jer smatra da će pridonijeti da se u tom području dodatno uredi i discipliniraju poslovni subjekti. Poduzetništvo samo po sebi podrazumijeva rizik vlastitog kapitala, ali nisu poduzetnici u pravom smislu oni koji nakon što ostanu dužni vjerovnicima i državi i zaposlenicima zbog neisplate plaće, neisplate doprinosa, a zaštitili su svoj kapital. Mnoge tvrtke su otišle u stečaj, a vlastiti kapital poduzetnika nije došao u rizičnu zonu. To je vrlo čest slučaj. Ovaj zakon će pridonijeti da se takvi slučajevi smanje. Ne može biti zaštita vlastitog kapitala na prvom mjestu i ne može biti na uštrb plaćanja svojih obveza. Ne platiti rad, ne platiti robu, ne platiti uslugu, ne isplatiti plaću nije to samo prekršaj to je i teški grijeh ako ćemo po sustavu vrijednosti koji vlada u RH, koji bi trebao vladati. I takvih slučajeva imamo u praksi na kojima se poduzetnik koji stvarno doživljava poduzetništvo u pravom smislu nailazi na takve poteškoće da ne može vjerovati. Osobno sam jednom svjedočio kad sam kao direktor državne tvrtke pokušao naplatiti od jednog poduzetnika u javnosti vrlo uglednog, došao je po preporuci iz visoke politike kod mene i na 10. katu nebodera Vjesnik mi ovim riječima rekao: "TI si lud ako misliš da ću ja tebi platiti". To nisu poduzetnici. Takvima treba stat u kraj, a takvih ima. Kupuju jahte, kupuju automobile, kupuju dvorce, jedan mi je rekao da ne može on platiti jer malo je u problemima jer je kupio dvorac, pa taj mu se dvorac jako sviđa pa treba ga i obnoviti, pa je taj sav novac koji pripada drugima koji pripada radniku, koji pripada onome tko je izvodio radove ili mu isporučio robu upotrijebio za uređenje i za interijer gdje će svoje vikende provoditi. Dakle, ima onih koji apsolutno ne žele platiti, a ima onih koji plaćaju sa zakašnjenjem, ima ih koji doista se nalaze u poteškoćama, pokušava se snaći u teškim vremenima, ali s takvima se najlakše vjerovnik dogovori. Čujte ne mogu sada, platiti ću za par dana i plati nije sada za mjesec dana. Ali pošteni poduzetnik digne kredit i plati svoju obvezu vjerovniku, on nema ali se zaduži da bi platio svoju obvezu. ali ima onih koji ne plaćaju svoje obveze, a imaju i drže depozite u bankama, drže depozite i na to primaju visoke stope. Čak su oni glavni generatori visokih pasivnih kamatnih stopa. Ima jedna tvrtka koja čak 5 milijarda kuna drži depozita a dužna je vjerovnicima, a kasni u plaćanju. Ovaj Zakon će pridonijeti da se takve pojave smanje ili čak eliminiraju. Rokovi plaćanja od 60 dana među poduzetnicima, je najveći mogući rok koji se može smatrati rokom plaćanja, sve iznad toga je kreditiranje a ne rok plaćanja. A mnogi kreditiraju sebe na račun neplaćanja i dobro žive od toga. Dobro je da država bude primjer i u ovom Prijedlogu zakona je najkraći rok na državi, 30 dana. dobro je da bude država primjer plaćanja, primjer financijske discipline, ne samo kao dužnik, ona mora biti primjer kao vjerovnik, ona mora naplaćivati svoja potraživanja u kratkom roku, a 20 godina povijesti pokazuje da nije baš tako uvijek bilo i da nije baš bila revna u naplati svojih potraživanja. Ovaj Zakon zasigurno će pripomoći ali bez učinkovitog djelotvornog djelovanja i drugih državnih institucija a tu mislim i na regulatorne institucije, neće polučiti potpunim očekivanjima. Ne smije niti Agencija za zaštitu tržišnih natjecanja drijemati na situacije koje se događaju u Hrvatskom gospodarstvu, a drijema. Prema tome, ovaj zakon je dobar, Klub HDZ-a ga podržava i mislimo da je ovo kao što je kolega državni tajnik rekao, prvi korak u biti će potrebno još nekoliko koraka izmjena i uvođenje kazni dodatnih da bismo mi disciplinirali to nedisciplinirano područje u gospodarskom sektoru Republike Hrvatske. Ali pred nama je dobar Zakon koji će će smatram najviše izravno djelovati koji najviše doprinose nelikvidnosti u Republici Hrvatskoj. Nije dobro za društvo da se tvrtke koje ne naplate svoje potraživanje moraju dodatno zaduživati da bi platili PDV a oni koji nisu platili fakturu ne moraju platiti PDV jer imaju pred porez po toj fakturi a nisu je platili. I to bi se vrlo lako moglo dogoditi ja vjerujem da će doći dan jedan kada se neće pred porez PDV priznavati onima koji nisu platili fakture, to bi riješilo elegantno taj dio problema. Čak oni koji nisu naplatili moraju se dodatno zadužiti da bi platili porez na dobit, jer su oni ostvarili dobit, a zapravo nisu naplatili fakture dobar gospodarstvenik, kao pošten poduzetnik platiti će obvezu svoju poreza državi pa mora se zadužiti dodatno da bi platio ne samo PDV nego i porez na dobit i opet su tu u prednosti banke koje takve pozicije oni imaju malo drukčije povijesne bilance ali isto tako doći će, vjerujem da će doći vrijeme da takve porezne bilance više se neće prihvaćati nego da neće rezervirana sredstva i i oni kreditni plasmani koji su tretirani isključivo od banaka kao nenaplativi automatski u poreznoj bilanci biti tretirani kao porezni rashod. Dok ne utuži poduzetnik ne može mu se priznati porezni rashod pa nema razloga da se to bankama priznaje. Ovaj zakon nadam se da će od stupanja na snagu od iduće godine biti učinkovit i da će se mnogi poduzetnici pridržavati ovog Zakona, predviđeni su i visoke prekršajne kazne

Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. MI ocjenjujemo da ovaj Zakon je dobrodošao ali i dobrano kasni. Vlada je u posljednje dvije godine dva puta odbila inicijativu upravo Kluba SDP-a da se regulira ovo područje a pokušali smo ga regulirati na sličan način kao što sada to sa ovim aktualnim zakonom radimo. Ocjenjujemo da to nije samo posljedica krize jer nelikvidnost i neurednost plaćanja obveze jedan su od najvećeg problema Hrvatskog gospodarstva u duljem razdoblju. Iako Zakon o obveznim odnosima regulira i područje plaćanja on se zapravo u praksi uopće ne primjenjuje samim time što iz toga zakona slijede i određene kaznene odredbe. DA to nije samo boljka u Hrvatskom gospodarstvu govore i činjenica da Europska unija svojim direktivama propisuje svoje rokove plaćanja ali i visinu kamata na kašnjenje plaćanja posebno izmjenom direktive u kašnjenju u plaćanju iz 2010. godine propisan je standardni rok plaćanja od 30 dana koji vrijedi i za državni i za privatni sektor, a samo u iznimnim okolnostima dozvoljava se ugovaranje plaćanja do 60 dana. Kašnjenje u plaćanju u Europskoj uniji je česta pojava, ali njezina administracija na vrijeme i intenzivno radi na njihovom sprečavanju, tako da članice Europske unije godinama primjenjuju direktivu o sprečavanju kašnjenja plaćanja u komercijalnim transakcijama pa smo tada i mi pozivajući se na tu direktivu željeli da se na neki način ozakoni kroz Hrvatsko gospodarstvo. Dakle, ovdje na sličan način kao što to rade članice EU propisujemo dva roka plaćanja. To je rok rok od 30 dana kao uvjetni rok odnosno produljen je do 60 dana. Međutim, ovdje u članku 2. u točci 2. Kaže se da se iznimno 2. u točci 2. Kaže se da se iznimno može dogovoriti i duži rok za ispunjenje novčanih obveza. Kolega Marić je već ovdje govorio da to više nisu rokovi plaćanja, da je to kreditiranje. Recimo rok od 90 dana to su kratkoročni krediti i trebalo bi ako već idemo na ovakvo ovakvo reguliranje, reći koji su to iznimni uvjeti kada rok plaćanja može biti dulji od 60 dana. Dakle, željela bih samo upozoriti da smo daleko prije trebali regulirati ovo područje, ali onda bi se pozvala i na mišljenje Vlade koje nam je ona uputila krajem 2010. godine, kada je upravo rekla da nije potrebno to regulirati. A kada gledamo kako se je kretala nelikvidnost u Hrvatskoj onda vidimo da je ona poprimala zabrinjavajuće razmjere upravo između 2009. i 2011. godine kada smo od zatečenih nekih 20-ak milijardi kuna 2009. godine, pa se to popelo na 36 i sada nešto manje od 40 milijardi kuna. Dakle, to je ozbiljan problem i ovaj zakon neće riješiti postojeće stanje. Dakle, on će se primijeniti tek od 1.1.2012. godine, a mi smo jednim prijedlogom koji je sada na dnevnom redu pokušali na neki način vidjeti kako razriješiti i postojeća dugovanja odnosno natjerati uprave i nadzorne odobre na veću odgovornost što se tiče plaćanja. Dakle, predlagali smo da se popišu obveze na određeni datum, dakle da se napravi jedna inventura i da se napravi plan plaćanja starih obveza, jer ako ćemo ovih 40-ak milijardi ili nešto manje od 40-ak milijardi kuna dospjelih obveza koja su blokirana ostaviti ovako da visi u zraku, to je negdje neki kažu više od 50 ili 60% ukupnog transakcijskog novca u Platnom prometu RH. Dakle, dobro je što se pokušava na ovaj način riješiti problem. neke države su objedinile i rokove plaćanja i ovrhe i stečajeve u jedan financijski zakon odnosno Zakon o financijskom poslovanju gdje se onda na jedan ubrzani način sankcioniraju oni koji su neuredni u plaćanju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Nije se nitko prijavio. Prema tome, zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni